Sada bih prešao na redoviti rad, po utvrđenim točkama dnevnog reda. Na redu je - Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014.godinu. Izviješće je podnijela povjerenica za informiranje sukladno članku 60. Zakona o pristupu informacijama. Prijedlog akta izvješća ste primili. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. O godišnjem izvješću proveli su raspravu Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ovih radnih tijela ste primili na sjednici. Želi li predlagateljica dati uvodno obrazloženje? Da. Poštovana Anamarija Musa povjerenica za informiranje. Izvolite. Uvaženi zastupnici i zastupnice evo podnosim izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014.godinu. Ovo izvješće o provedbi zakona prvo je cjelovito izvješće od uspostavljanja nove institucije povjerenika za informiranje čija je zadaća da štiti, prati i promiče pravo na pristup informacijama koje je kao Ustavom zajamčeno pravo svih građana RH ali i stranaca uređeno Zakonom o pravu o pristupu informacijama iz 2013.godine. Međutim, treba naglasiti da iako je ovo prva cjelovita godina primjene novog zakona ovo je pravo uređeno u našem pravom sustavu od 2003.godine tako da i rezultate treba tumačiti u tom svjetlu. Zakon o pravu na pristup informacijama kojeg su obveznici prema našoj evidenciji i popisu 5 697 tijela javne vlasti, dakle obveznika primjene zakona služi kao jedan od temeljnih instrumenata za jačanje odgovornosti svih tijela javne vlasti, njihovog zakonitog postupanja i pažljivog raspolaganja javnim sredstvima prema načelima efikasnosti i ekonomičnosti kao i sredstva za suzbijanje i prevenciju korupcije koji omogućava da se na jedan zapravo fleksibilan način preventivno djeluje prema svima onima koji su, koji su, koji rade ili vode tijela javne vlasti na način da su svjesni da su njihove aktivnosti i njihove odluke čitavo vrijeme pod svijetlom javnosti. Isto tako ovaj zakon omogućuje otvaranje vlasti prema građanima. Stoga su tri osnovna cilja ovog zakona informiranje javnosti o radu tijela javne vlasti, potrošnji javnog novac i odlukama koje donose a kako bi se osigurala zakonitost i odgovornost te vlasti, prevenirala korupcija i informirala javnost. U tu svrhu dvije osnovne obaveze tijela javne vlasti su da proaktivno objavljuju čitav niz informacija o svom radu na svojim internetskim stranicama i isto tako da pružaju informacije na zahtjev građana u skladu sa odredbama zakona i to čine brzo, učinkovito i zakonito. Drugi cilj zakona je da se omogući konzultirane građana o svim odlukama koje se donose u obliku zakona, drugih propisa, općih akata ili strateških dokumenta pa stoga zakon propisuje obvezu provedbe savjetovanja s javnošću i isto tako ona treća obaveza tijela javne vlasti odnosi se na obvezu preuzetu iz direktive EU o ponovnoj uporabi informacija, a ona traži, to je novo, ono što prije nismo imali u zakonu da se svim građanima, a osobito poduzetnicima i tijelima i civilnom društvu omogući da koriste one informacije koje posjeduje javna uprava u obliku računalno čitljivih informacija kako bi stvarali nove proizvode i time unaprijedili gospodarski i društveni razvoj. To se odnosi na objavu različitih baza podataka kao što su registri, upisnici itd. koje tijela javne vlasti vode i da se omogući stvaranje različitih aplikacija i drugih informacijsko-tehnoloških rješenja. Što se tiče samog izvješća ono je izrađeno na temelju izvješća tijela javne vlasti i možemo reći da su ta tijela izvršila svoju obvezu djelomično. Dakle izvješće nije dostavilo svako 3.tijelo javne vlasti, dakle gotovo 40%, a isto tako isti broj tijela nije još imenovalo službenika za informiranje. Dakle nešto više od polovice tijela gotovo pa 2/3 tijela izvršavaju svoje temeljne i osnovne obveze koje trebaju poduzeti po ovom zakonu, a to je uspostaviti mehanizam kojim će osigurati informiranje javnosti i odgovarati povjereniku na način da podnose godišnje izvješće. Kakvi god da jesu podaci, a oni su polovični ne pokazuju čitavu sliku, a isto tako relativno su nepouzdani, može se reći barem prema onome što tijela tvrde da su primili gotovo 22 tisuća zahtjeva za pristup i ponovnu informaciju u 2014.godini pri čemu su kažu oni informaciju dali u 90% slučajeva odnosno pružili građanima informaciju, dok su samo u 10% slučaja odbili pružiti informaciju u cijelosti ili djelomično. Proizlazi da postoji određeni interes prema informacijama tijela javne vlasti, ali isto tako vidljivo je da su građani još uvijek orijentirani na podnošenje zahtjeva umjesto da većinu tih informacija mogu naći na web stranicama tijela javne vlasti. Isto tako fokusiranjem na informiranje putem internetskih stranica u pretežitom smislu smanjilo bi se i financijsko opterećenje prema građanima i drugim tražiteljima informacija jer tijela javne vlasti izjavljuju da su tijekom prošle godine privredili da tako kažem, 32 tisuće kuna temeljem pružanja zahtjeva o pravu na pristup informacijama. Dakle radi se o troškovima kopiranja koje bi se mogle izbjeći ako bi se takve informacije objavljivale na internetskim stranicama. Međutim osnovni podatak o tome u kojoj mjeri se primjenjuje zakon vidi se iz rada povjerenika za informiranje i to iz postupanja po žalbama, postupanja po predstavkama dakle provedbi nadzora i isto tako praćenja koje provodi sam ured prema određenim kriterijima i indikatorima. Zato ću istaknuti sljedeće, s obzirom da je izvješće dosta opsežno koncentrirati ću se na nekoliko najvažnijih pokazatelja. povjerenik za informiranje je tijekom 2014.godine rješavao 807 žalbi povodom zahtjeva za pravo na pristup informacijama ili ponovne uporabe informacija od čega je 149 žalbi bilo preneseno iz ranijih godina. Od tih 807 žalbi ukupno je riješeno 524 žalbe što je 65% od svih žalbi u rješavanju. Iz postupanja po žalbama mi smo uočili nekoliko trendova ili problema u postupanju tijela javne vlasti. svega vidljiv je porast broja žalbi u odnosu na prethodne godine dakle stalnog povećanja od 209 žalbi 2011.godine do 658 žalbi podnesenih 2014.godine, a istovremeno tijekom svih tih godina radilo se o istom broju rješavatelja predmeta. To pokazuje da se stalno povećava korištenje instrumenata koje pruža ovaj zakon i da je shodno tome potrebno jačati kapacitete ureda kojem su dane velike i ovlasti i instrumentariji da radi na ostvarivanju transparentnosti i otvorenosti. Što se tiče samih žalbi, 2/3 žalbi zapravo su se odnosile na slučajeve šutnje administracije. Dakle tu je omjer jednak svih godina otprilike se radi o istom slučaju, da tijela javne vlasti u roku od 15 dana ili eventualno produženom roku od 30 dana kada to mogu učiniti ne rješava taj zahtjev, zapravo u potpunosti se oglušuje na ono što građani od njih traže. Dakle to je problem ne samo ovog zakona nego i širi problem prema kojem se treba adekvatno i postaviti. Na taj način tijela javne vlasti ugrožavaju ostvarivanje temeljnog prava građana i isto tako ne dozvoljavaju da građani ostvaruju svoja druga prava odnosno vrše svoju kontrolnu ulogu u odnosu na tijela javne vlasti. Također iz riješenih žalbi, dakle iz onih situacija koje su riješene pred povjerenikom ili eventualno i dalje pred Visokim upravnim sudom, vidljivo je da tijela javne vlasti odbijaju ili odbacuju zahtjeve za pravo na pristup informacijama, najčešće na zakonu ne utemeljenih razloga odnosno omjer zakonitih i nezakonitih odluka tijela javne vlasti je 10:12 što je vrlo loša situacija, znači u više od polovice slučajeva tijela javne vlasti ne odlučuju sukladno zakonu. Također iz podnesenih žalbi vidljivo je da tijela javne vlasti najčešće pozivaju pri uskrati informacije na poslovnu tajnu što je recimo to tako možda malo drugačije nego što je bilo ranijih godina kada su se najčešće pozivali na osobne podatke. na osobne podatke. U prošloj godini je to poslovna tajna i profesionalna tajna, zatim osobni podaci, a onda i drugi razlozi za uskratu propisanim zakonom. A od svih tih pozivanja na različite uskrate utvrđeno je u provedenim postupcima da u 2/3 slučajeva nisu u pravu, na te razloge pozivali ili iz neznanja ili zato da zapravo ne budu transparentni i da ne odgovore građanima i ne pruže im informaciju koju traže. Što se tiče samih podnositelja žalbi jer ako usporedimo brojke o odbijenim zahtjevima koje su dala tijela javne vlasti kojih je oko 2 tisuće i istovremeno 658 podnesenih žalbi vidljivo je da građani uvijek ne koriste svoje pravo na zaštitu pred povjerenikom, ali kada ga koriste to čine najčešće građani odnosno fizičke osobe i druge, a u manjem broju ostale. Dakle fizičkih osoba je bilo 63%, a udruga 21%, ostatak su pravne osobe, novinari koji u relativno malom broju koriste ovaj važan instrument za njihov rad i informiranje javnosti. I isto tako ostale, znači sama tijela itd.. I političke stranke isto često podnose ali ne znatno. Također treba napomenuti da je povjerenik za informiranje kao i ranijih godina postupao po predstavkama koje su građani i druge osobe podnijeli na rad tijela radne vlasti u svezi s provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama. Bilo je 236 predstavki u 2014. godini od kojih je polovica riješena na način da su nepravilnosti ispravljene a ostala polovica još uvijek je u radu, odnosno postoje određene poteškoće u uspostavljanju zapravo komunikacije komunikacije sa određenim tijelima javne vlasti odnosno njihovom postupanju prema traženjima povjerenika koje se kreće od obične komunikacije pa do poštivanja odluka. Također što se tiče samih žalbi najčešći broj žalbi odnosio se na zahtjeve upućene središnjim tijelima državne uprave i Vladi, dakle ministarstvima, državnim uredima, državnim upravnim organizacijama pri čemu napominjem da je Vlada ujedno imala i najveći broj zahtjeva prema evidenciji iz godišnjih izvješća. Nakon državne uprave slijede jedinice lokalne samouprave a onda su tu trgovačka društva i pravosudna tijela. Ono što je također vidljivo je da najveći problem u postupanju po predstavkama i žalbama predstavlja lokalna i regionalna razina samouprave u smislu da najčešće ne odgovara na zahtjeve, dakle najčešće šuti kada ne bi smjela šutjeti i isto tako često ignorira zahtjeve za očitovanje od samog povjerenika. Tu se posebice ističu trgovačka društva na lokalnom nivou kojih je i koji naravno su vrlo interesantni građanima osobito iz pojedinih lokalnih jedinica zbog kontrole potrošnje i isto tako tu su različite udruge kao što su komore koje često pokazuju otpor ovom zakonu jer se ne smatraju tijelima javne vlasti i isto tako određena tijela državne uprave s kojima su postojali problemi u tome da ih se privoli da pravovremeno rješavaju zahtjeve. Također vidljivo je i da građani i tijela javne vlasti sve više pokazuju interes za provedbu zakona, u prošloj godini povjerenik je odgovorio na više od tisuću upita građana što pisano, što telefonski čime je zapravo provedena i određena edukativna aktivnost na način da se uputilo ili razjasnilo neko pitanje koje ih muči u vezi ostvarivanja prava ili primjene zakona. Također što se tiče kontrole od strane Visokog upravnog suda, želim napomenuti da su tijekom 2014. godine Visoki upravni sud i drugi upravni sudovi koji su bili nadležni po ranijem zakonu donijeli 45 presuda unutar kojih su u 90% slučajeva utvrdili da je postupanje povjerenika, odnosno rješenje povjerenika zakonito. A u ostalim slučajevima je postupak ili obustavljen ili je žalba odbačena iz procesnih razloga. Dakle tijekom 2014. nije bilo odluka Visokog upravnog suda koje bi zapravo pokazale da povjerenik nije radio svoj posao na način kako je propisano zakonom. Istovremeno tijekom te godine zaprimili smo 40 tužbi i moram napomenuti da najčešće odlukama povjerenika ne vjeruju sami građani. Dakle u tri četvrtine ponesenih tužbi radi se o tužbama podnesenim od strane građana. A jedan dio tih tužbi se odnosi i na na podnošenje zahtjeva i žalbi od strane uvijek istih građana koji često koriste ovaj zakon za ostvarivanje nekih svojih, nekad i privatnih interesa. U 2014. godini podnesena su samo četiri optužna prijedloga. Jedan od razloga tome je slab kapacitet ureda ali i načelni stav da tijekom prve godine primjene zakona u ovom novom formatu potrebno je tijela javne vlasti educirati umjesto da ih se, da da se odmah kreće sa kažnjavanjem. Dakle podnesena su 4 optužna prijedloga, jedan protiv Hrvatskog nogometnog saveza a 3 protiv jedinica lokalne i područne samouprave odnosno jednog grada i jedne općine. Od ostalih aktivnosti samo bih spomenula još da su održane 22 edukacije za tijela javne vlasti na kojima je educirano 670 službenika i da isto tako su održane edukacije za novinare, 4 za sada, odnosno tijekom 2014. na kojim je educirano 43 novinara. Dakle, smatramo da je jako važno i da novinari i građani, odnosno udruge znaju kako podnijeti zahtjev, kako ostvariti svoje pravo a isto tako da tijela javne vlasti znaju kako postupati sukladno zakonu. Dakle da rezimiram, kao najčešći problemi u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i shodno tome izazovi u ovoj godini i nadam se ne toliko u idućim godinama su sljedeći. Dakle nedovoljna razina proaktivne objave informacija na Internet stranicama tijela javne vlasti, kako u pogledu količine objavljenih informacija, tako i vrsta informacija a isto tako i u pogledu formata i pristupačnosti. Građanima se uskraćuje brz i pristupačan način javnim informacijama i prisiljava ih se na korištenje pravnih sredstava koja često kao što vidite mogu biti dugotrajna a time se ujedno opterećuju i sama tijela javne vlasti jer moraju provoditi postupak umjesto da informacija lako, brzo i jednostavno dostupna na Internet stranici. Dakle s obzirom na to, mi smo preporučili i tražimo od tijela javne vlasti da postupe po zakonu i objave sve one informacije koje su dužni objaviti i obavještavaju javnost o svojim sjednicama i onim odlukama koje su na tim sjednicama donesene. drugi problem je problem provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Dakle da bi tijela javne vlasti bila otvorena za prijedloge građana, da bi odluke koje donosi bile kvalitetne, bolje prihvaćene, legitimne itd., potrebno je da u odnosu na svaki propis koji donose, strategiju koju donose i isto tako opći akt ili drugi drugi dokument na lokanoj razini da provode savjetovanja sa javnošću. Moram reći da je u tom pogledu situacija gotovo pa katastrofalna. Govornica se ne razumije./… postoji određen pomak. Ured za udruge koji prati savjetovanja na centralnoj razini izvijestio je da je u 4 godine došlo do 1000% povećanja, međutim ja moram ovdje napomenuti da se to povećanje maksimalno, u najvećoj mjeri odnosi na savjetovanje koje provode regulatorne agencije koje su to dužne činiti o čitavom nizu svojih pravilnika i po europskim propisima, a ne zato što poštuju ovaj zakon i rokove propisane ovim zakonom. Znači očekuje se od tijela da svaki akt, svaki propis u nacrtu ili prijedlogu objave na internetskim stranicama, organiziraju javne rasprave, dozvole građanima da daju svoje primjedbe i to u trajanju od 30 dana, isto tako da na te primjedbe daju odgovore odnosno ocjene u kojoj mjeri su one opravdane Treći problem koji sam već i ranije spomenula, tijela javne vlasti jednostavno odbijaju biti tijela javne vlasti, smatraju da su dio privatnog sektora, da novac koji su im građani povjerili, zakon koji provode da je to njihova privatna stvar. stvar. U tom području je bila jedna od najvećih borbi tijekom prošle godine, a to je da se tijela uopće odazovu, podvrgnu itd. Kažem već jedan optužni prijedlog ponijeli smo tijekom prošle godine upravo iz tog razloga, a tijekom ove godine bit će ih još jer jednostavno drugog načina očito nema. Dakle dijalog nije samo problem na političkoj razini nego očito i na ovoj upravnoj, operativnoj, najprizemnijoj da tako kažem. Isto tako zbog toga mi često nemamo ni s kime razgovarati jer ako oni kažu da nisu tijela javne vlasti onda nemaju niti službenika za informiranje i jednostavno zakon ne provode. Dakle to ukazuje da 30%, to je znači gotovo 2000 tijela smatra da ili da nisu tijela ili da jednostavno to njima ne treba i da nikoga ne interesira što oni rade, ali napominjem ili provode zakon ili obavljaju javnu službu, dakle odgovorni su prema korisnicima ili troše javna sredstva. Dakle ja ne znam što dalje treba njima da to shvate osim kazne. Sljedeće što je važno, što se tiče postupanja, dakle rekla sam šutnja uprave i dalje je najveći problem. Postoji problem poštivanja zakonskih rokova, postoji problem poznavanja provedbe upravnog postupka, ne samo u trgovačkim društvima za koje bi se to moglo očekivati nego osobito u lokalnoj u lokalnoj samoupravi. Dakle jednostavno ignoriranje ne samo ovog nego i drugih zakona. Također jedan problem koji je uočen je da vrlo često korisnici koriste zahtjeve za pravo na pristup informacijama za neke svrhe koje nisu područje ovog zakona, zapravo koje se na neki način smatra zlouporabom. Koliko sam upoznata dakle zakonodavac je taj problem prepoznao i riješit će ga kroz nove izmjene zakona, međutim u praksi zlouporaba će se zaista morati ograničiti, znači utvrđivanje da se radi zlouporabi morat će se ograničiti samo zaista na eklatantne slučajeve korištenja zakona s … podnošenjem zahtjeva i opterećivanjem tijela javne vlasti do te mjere da su blokirana u svom radu. Na kraju, ono što je vrlo važno i što mislim da je nedovoljno i prepoznato u javnosti, bez obzira na sav trud koji mi činimo kao institucija ali jednostavno nismo niti im toliko interesantni zasad, tijela javne vlasti nisu u dovoljnoj mjeri upoznata sa svojom obavezom koja je preuzeta odnosno obaveza svih europskih zemalja, a to je da sve baze, upisnike, registre itd. koje vode o bilo kojim podacima objavljuju na Internetu ili na portalima javnih podataka odnosno otvorenih podataka u formatu koji je otvoren, strojno čitljiv i u skladu s otvorenim kodom, a da bi mali poduzetnici ili veliki poduzetnici, građani, civilno društvo, znanstvenici mogli te podatke koristiti za neku korisnu, općedruštvenu ili gospodarsku svrhu. uniji govori se o velikom potencijalu tih podataka za poticanje gospodarskog razvoja. Tijekom 2014. mi u tom smislu zapravo smo samo pripremali teren. Nešto se učinilo ove godine sa otvaranjem portala otvorenih podataka, međutim on za sada zaista sadrži samo minimalne, najosnovnije najosnovnije setove, ništa ono što bi bilo pretjerano interesantno tijelima javne vlasti. Dakle tu ima još puno, puno posla. I na kraju samo bih rekla dakle ono što ja doživljavam kao povjerenik kojem je ovo tijelo ukazalo povjerenje, najveći problem i i zašto možda na sebe preuzimam najveći dio odgovornosti, a to je da jednostavno nismo bili dovoljnih kapaciteta da tijekom 2014. provedemo sve ono što u zakonu piše da bismo trebali činiti da bismo zaštitili, pratili i promicali pravo na pristup informacijama. Dakle tijekom 2014. kapaciteti ureda ostali ostali su isti kao i 2013. godine, a opseg poslova se povećao za više puta, što zbog provedbe direktive, što zbog ustrojavanja novog tijela i što zbog čitavog niza obaveza koje smo željeli i htjeli preuzeti na način da promoviramo pravo na pristup informacijama, da animiramo građane da koriste to pravo itd., što se vidi i iz broja zahtjeva, žalbi i iz broja svih kontakata sa uredom. Dakle ono što da bi zakon zaista zaživio, da bi ostvario ono što je preuzeto i u okviru pretpristupnih pregovora i Ustavom kroz uvrštavanjem ovog prava u ustavni katalog prava i isto tako kroz provedbu europske direktive potrebno je zapravo da se osigura da onaj instrument koji tu provedbu treba osigurati bude adekvatan, a ne da bude samo zmaj od papira kojeg jednostavno i tijela javne vlasti vide da mogu lako zaobići zaobići jer nema niti koga poslati, niti kamo otići da bi riješio ono što treba riješiti. Dakle, zahvaljujem vam na strpljivosti i ujedno vam čestitam sutrašnju obljetnicu, 25 godina od prvog demokratskog sabora.

poštovana gospođo povjerenice. U vašem izvješću poseban odlomak odnosi se na informacije o okolišu i vaše ocjene o o poštivanju Zakona o pravu na pristup informacijama u tom dijelu se razlikuju značajno od onoga što ste rekli za ovom govornicom. Naime, vi ste sada malo prije rekli kako tijela državne vlasti ne poštuju konvenciju, odnosno Uredbu Vlade o obveznom sudjelovanju javnosti u aktima i strategijama koje se odnose na zaštitu okoliša. Čak rekli da je situacija katastrofalna. Da ste vjerojatno to napisali u svom izvješću kojega danas raspravljamo i vjerojatno Vlada bi imala primjedaba na vaše izvješće da ste tako izrijekom napisali da tijela državne vlasti doista se ne ponašaju u skladu sa zakonom kada su obvezni pojedine strategije i opće akte prepustiti prema javnosti i provesti obveznu proceduru savjetovanja sa javnošću. povjerenica za informacije u situacijama kada tijela državne vlasti, kada Vlada krši …/Govornik se ne razumije./… konvenciju posebno u dijelu kada se donose određene strategije koje, kao što je Strategija prostornog uređenja, kada se donose opći akti kao što je okvirni pravni okvirni pravni program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu, kada se krši zakon, kada Vlada i resorna ministarstva ne provodi Arhušku konvenciju, ne provode uredbu koju je Vlada donijela obveznom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, da bi povjerenica za informiranje, za prava na pristup informacijama trebala reagirati i da bi to trebalo činiti sastavni dio rasprave prije nego što takva strategija, takav opći akt Odgovor na repliku, poštovana Ana-Marija Musa. **Musa, Anamarija** Kad sam rekla katastrofalno je stanje, mislim na sva tijela javne vlasti kojih je 6000. Dakle, državna uprava čini samo užih 50-tak tijela, tako kad gledamo cjelinu situacija je katastrofalna. Istina je, rekla sam da tijela javne vlasti na centralnoj razini nešto više, znači Državna uprava provode savjetovanja. Ali isto tako postoje slučajevi koje ne provode. Dakle, nisam rekla da je tu situacija super, a svugdje drugdje grozna. Dakle, načelno je situacija vrlo loša. Znači, lokalna samouprava gotovo uopće ne savjetuje ništa. Dakle, naši podaci pokazuju strašnu situaciju, a državna uprava tu i tamo preskoči kada bi trebala. Mi te postupke, mi po tim postupcima, odnosno po tim predstavkama i po vlastitoj inicijativi i postupamo. I upravo u vezi ovih pitanja imamo nekoliko postupaka pred Uredom povjerenika. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovana Sonja König. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče našeg Sabora, poštovana gospođa Musa. Spomenuli ste jedinice lokalne samouprave kao one koje ne prednjače u pristupu informacijama. Dijelim vašu zabrinutost pogotovo iz razloga što je doista pristup informacijama o radu nekih općinskih tijela zaista ograničen. Budući da iako živimo u 21. stoljeću pojedine općine još uvijek nemaju službenu Internet stranicu. To je zapravo zaista ne znam nevjerojatno, da ne kažem nedopustivo i evo koristim i ovu priliku da ih zajedno potaknemo da to što prije učine. To u današnje vrijeme zaista nije problem, repliku Ana-Marija Musa. **Musa, Anamarija** Zahvaljujem. Da, to je istina. Povećan je broj u odnosu na prošlu godinu, ali još uvijek postoje problemi što naravno uzrok nije toliko u samom zakonu, nego u slabom kapacitetu općenito lokalnih jedinica. I mi smo upravo u ovoj fazi, nastojimo im pomoći da nađu način da u svojim ograničenim proračunima i sa ograničenim kapacitetima stave i ovo kao jedan od prioriteta bar blizu podjele ogrijeva itd. Jer naravno kad trebaju birati radije će novac dati građanima nego tijelima, nego web stranicama. Bar je to tako što oni kažu. **Stazić, Nenad (SDP)** Treća replika, poštovana Mirela Holy. Hvala vama poštovani potpredsjedniče. Pa evo ga, ja bih ovom prilikom htjela podržati izvješće i smatram da doista povjerenica za informiranje i njen ured rade jako dobar i kvalitetan posao i to u vrlo teškim uvjetima s obzirom na ono što ste i sami spomenuli da nemate adekvatne uvjete za rad, a dobili ste dosta velika nova zaduženja i obaveze. I mislim da to nije dobro, jer bi Vlada trebala pokazati svoju spremnost prema otvorenom upravljanju upravo kroz jačanje uloge povjerenika i vašeg ureda. ja bih samo spomenula da nisu samo hajde uvjetno rečeno tijela javne vlasti koji imaju određene javne ovlasti, a u stvari su privatni privatni subjekti ti koji ne poznaju zakon ili ga ne žele provoditi. Ja mislim da se i ministarstva na žalost jako teško ponašaju kao da nisu dovoljno upućeni u zakon. Ne bih rekla da se tu radi o neinformiranosti. Ja mislim da se tu radi o namjernoj opstrukciji i tu bih htjela spomenuti slučaj, znači kada smo mi kao stranka tražili objavu ugovora između Ministarstva zaštite okoliša i tvrtke Europolis Zagreb tower vezano uz najam za Ministarstvo zaštite okoliša koji su oni odbili u stvari objaviti gdje ste im vi rješenjem naredili da nam moraju dati presliku tog ugovora na što su se oni oglušili i dignuli su ustvari tužbu protiv vas što ja smatram da je upravo skandalozno. Smatram da bi mi u Hrvatskoj trebali kopirati dobre primjere iz razvijenih država poput recimo skandinavskih zemalja, gdje je Povjerenstvo za pravo na pristup informacijama jedan središnji kontrolni mehanizam za borbu protiv korupcije i u tom smislu se nadam … …/Upadica Stazić: Vrijeme./… … da će sljedeće izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama ići u tom pravcu da će se apsolutno sve transakcije u proračunu koje bilo koje tijelo javne vlasti ima, da se radi o najmanjem računu morati biti objavljeni jer na taj način ćemo doista i kao građani moći kontrolirati šta se po tom pitanju događa, a ne da nam se ne dozvoljavaju uvidi u ugovore.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena povjerenice, kolegice i kolege. Odmah na početku klub Nezavisnih ljevičara će podržati izvješće. Izvješće je dobro i kao što sam govorio prilikom drugih izvješća mi ne ocjenjujemo ovdje samo izvješće nego ocjenjujemo rad i povjerenstva i povjerenika. Na samom početku jedna jedina zamjerka povjerenici i povjerenstvu, poslije ću pojasniti zbog čega, to je nemate pravo na nevidljivost zato što radite dobro posao. To jest jedan od talenata ljudi koji rade te poslove i trebate naći načina kako dospjeti u medije i kako medijskim pritiskom skrenuti pažnju na to što radite jer radite dobro. To je ta zamjerka. Odavno znamo i teoretičare koji su govorili i o tome pisali disertacije, knjige da onaj tko kontrolira informacije vlada svijetom. Pa to su čak shvatili i najniži dužnosnici u općinama, i nekadašnjim mjesnim zajednicama u županijama pa onda i u državnim uredima i ministarstvima, da ne govorimo ili u Vladi. Ovo što mi imamo, o čemu smo govorili, o čemu smo se borili i kao predsjednik Odbora za medije mi jesmo dobili zakon, od 2003. godine pokušavamo uspostaviti u ovom području nekakav red. Međutim, čini mi se i dan danas da je sve to formalistički i da idemo puževim korakom naprijed. Kako ćemo doći do zadovoljavajućeg stupnja? Samo zahvaljujući ljudima kao što je gospođa Musa koji sa svojim radom, ali i našom potporom trebaju učiniti sve da da javnost prvo da onu floskulu koju često ovdje izgovaramo, a to je javnost ima pravo znati, da stvarno javnost zna. Maloprije smo govorili u ovoj stanci kad smo govorili o problemu branitelja tad smo govorili da ne poštuju zakon. Pazite, pa kakvu poruku mi ovdje iz Sabora šaljemo svima onima koji ne poštuju zakone kad u ovom izvješću je vidljivo da jedna trećina tijela javne vlasti nije podnijelo izvješće. Njima je to zakonska obaveza. Pazite jedna trećina tijela javnih vlasti se oglušuje o zakon koji je donio Sabor RH kao kao zakonodavno tijelo, kao tijelo iznad kojega je samo narod, neki kažu Bog. Kakvu poruku šaljemo? Nemojte poštivati zakon RH jer vam se ništa neće dogoditi. Kad sam prošli put govorio o tom izvješću tad sam rekao kada bi, sada više nije s ministarstvima slučaj, čini mi se da su sva ministarstva podnijela izvješće, ali prijašnjih godina se dogodilo da ministarstva nisu podnijela izvješće, tad sam rekao kad bi premijer smijenio ministra koji nije podnio izvješće nikad više se u povijesti Hrvatske ne bi dogodilo da ministar ne podnese izvješće. I kada bi stajalo u nekim zakonima i kada bi stranke prihvatile to da načelnik, gradonačelnik ili bilo koji dužnosnik u javnim tijelima, predsjednici vijeća ili bilo čega ne podnesu izvješće da istog trenutka moraju biti smijenjeni. Zato što građani imaju pravo znati. Zašto se izvješća ne podnose, a i ona koja se podnose i kaže se u ovom izvješću nisu kvalitetna, ona su loša. Nisu sva loša, ali ona su čisti formalizam. Ajmo da dosadnu povjerenicu zadovoljimo da ne piše da mi nismo "dali", pod navodnicima, ne mislim doslovno i znači formalistički pristupamo jednom problemu koji je veliki problem. I oni najniži činovnici, sad više nema onih gradonačelnika, nema recimo gotovo nikog u Saboru ali ja se obraćam javnosti ne saborskim zastupnicima jer to je najčešće ovakva situacija pa nemam nikakvu frustraciju, gradonačelnici koji su uvijek govorili ne možete vi po tijelima lokalne samouprave i regionalne samouprave. Može se, vidi se po izvješću da su oni najčešći grešnici koji ostavljaju građane, ne povjerenicu, povjerenica ne postoji zbog same sebe. Mi nismo ustanovili ovdje povjerenstvo zbog toga da postoji, a sve mi se čini da je to jedini cilj, evo mi to imamo i mi smo to među prvima napravili. Građani imaju pravo znati. Građani teško dolaze do informacija. Čuli ste i u izvješću piše, ali čuli ste sada ovdje i verbalno od povjerenice koja kaže da se često ostavlja građane u nedoumici da građani moraju istjerivati svoju pravdu, pravo na znanje, znači na imanje informacija sudskim postupcima ili upravnim postupcima. Ako ćemo mi na taj način prihvaćati izvješća i ako neće biti kazni onih koji manipuliraju sa informacijama tada nismo napravili ništa i tada će se povjerenstvo svoditi tek na puku formalnost. Ono što je najveći problem, najveći problem jest u Hrvatskoj edukacija građana na što sve imaju pravo, kakve informacije imaju pravo dobivati, u kojim tijelima, na koji način, za koje vrijeme? Znači educiranost, to sam već nekoliko puta govorio da bismo trebali kada razgovaramo o zakonu i kada će se donositi novi Zakon o HRT-u koji je bio obećan 2012.godine ako se sjećate kad je kad je donesena ona izmjena zakona da će vrlo brzo uslijediti, to je bila laž, to ne treba nazvati drukčije, to je jedna obmana bila. Niti jedan zakon mi nismo donijeli koji je bio obećan. Tada treba razgovarati o tome koja je obveza HRT-a da pušta sapunice, da pušta propagandne emisije političara koji imaju, prođu na Hrvatskoj televiziji da pušta neke filmove koji su ente kategorije ili je zato da educira i informira? To je osnovana zadaća koju, koji motiv imaju građani RH da plaćaju pretplatu Hrvatskoj televiziji kad mogu i bolje programe vidjeti na komercijalnim televizijama koje uopće ne trebaju financirati. Upravo zato da dobivaju ono što komercijalne televizije ne pružaju. komercijalne televizije nemaju dužnost educirati i informirati osim onog jednog djela koje propisuje da trebaju imati informativnu emisiju od pola sata itd. Ali Hrvatsku televiziju mi nismo zadužili da ili ono što i jest ugovorom zadužena nikad nismo nikakvu sankciju izrekli niti prema jednom od ravnatelja. Svaki ravnatelj je odgovoran jedino stranci na vlasti, nije odgovoran građanima koji ga plaćaju nego stranci na vlasti i to je žalosno. I tu nema povjerenice ni povjerenstva niti bilo koje drugo povjerenstvo koje smo osnovali nema nikakvu podršku. I oni se mogu žaliti upravi za vodovod. Zašto se teško dolazi do informacija? Pa zato što neinformirani ljudi mogu manipulirati, neinformiranim neinformiranim ljudima se može manipulirati. Znači od jedinica lokalne samouprave pa do najviših tijela čim građani imaju manje informacija tim se lakše manipulira, tim se lakše "upravlja". E tada svaki činovnik svakoj bakici ili neupućenom građaninu može naplatiti 50 ili 100 eura ispod pulta. To se radi. Znači ovo nije samo nemar, nego je ovo jedna praksa koju mi toleriramo u Hrvatskome saboru. Po svim ovim, o svemu što je govorila jedino ću se osvrnuti što ima u ovom trenutku smisla još zbog hrvatske javnosti povjerenstvo odnosno povjerenica koja je danas tu gospođa Musa jednostavno može obavljati taj posao u tom obimu. Broj državnih službenika u uredu je četiri, broj državnih dužnosnika, službenika a dužnosnika jedan to je povjerenica. Od novca, od opremljenosti, od kadrova to je sve skupa premalo. Ova institucija u susjednoj Sloveniji je jedna od najjačih i institucija koja se, državna tijela i tijela lokalne samouprave plaše ne zbog toga što je to bauk, zato što njihov Parlament poštuje tu instituciju i njihov Parlament je zauzeo stav ako smo ustanovili tu instituciju onda im dajmo i dali i dali smo mrkvu, ali dali batinu. Morate odgovarati ako prekršite zakon. U Hrvatskoj mi ovdje sa ove pozornice smo i danas poručili nekoliko puta nemojte poštivati zakon, može se može se prosvjed održavati a da se ne traži dozvola jer uvijek je netko iznad zakona. I to se ne smije biti. Još jedanput pohvale za izvješće i još jedanput podrška. Zahvaljujem. U ime Kluba nezavisnih govorit će Grubišić i Kajin. Očito samo Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena gospođo Musa na strani 53 ovoga izvješća, dati broj zahtjev za pristup informacijama prema godinama i to od 2004.do 2014. Znači 2004.bilo je 19 600 takvih zahtjeva, 4 499, 2006. 4 357. Pa onda da počnemo od ove, ne ove nego od 2011. 51 930, 2012.čak 53 521, 2013. 24 330 zahtjeva, a prošle godine 21 078. Tijela javne vlasti, to svi znamo obvezna su temeljem članka 12.zakona osigurati javnost rada svojih tijela informirajući javnost o sjednicama, vremenu održavanja, dnevnom redu, mogućnosti neposrednog uvida građana osim kad se radi o pitanjima u kojim se po zakonu javnost mora isključiti. Tijela javne vlasti su ujedno dužna odrediti osobu, službenika za informiranje koji se brine o ostvarivanju prava na pristup informacijama. Nadam se da te osobe za informiranje nisu zaposlene, već da su odabrane u pravilu iz kvote zaposlenih. Međutim mene zanima nešto drugo, tko može osigurati da javni novac se ne zlorabi. O tome je nešto kad je spominjao medije govorio i gospodin Vukšić. Pravosuđe to ne može, ono funkcionira po onoj "Veži konja gdje ti gazdu" da kaže slikavaju se s velikom ribom poput ribiča, pa tu ribu onda puštaju opet u vodu u more, a na gradelama okreću male ribice jer su valjda slađe. Javna vlast ogroman novac izdvaja za medije. Lokalne televizije, mediji itd. jasno da bez tog novca ne bi mogle opstati ali onda dio medija vrši takav reket prema onima koji nisu iste opcije kao oni novac daju, daju, "daju" kao da je to njihov novac, da se to pretvara u jedan ozbiljan hrvatski problem. A bez slobodnih medija da parafraziram recimo i prethodnika, nema slobodnog društva, a bez slobodnih medija nema ni perspektivnog društva. Ali ima kriminala, ima lopovluka, ima nepotizma, ima bogaćenja mimo rada i da ne nabrajam sve ostalo. Jasno je isto tako da kada govorimo o ovom Zakonu na pravo pristupa informaciji on se mora primjenjivati na tijela javne vlasti. A koja su ta tijela javne vlasti? To su od ministarstva, državne uprave, organizacije, ureda državne uprave u županijama, pa onda Sabor, predsjednik Republike, Vlada, Vlada, HNB, lokalna uprava, samouprava, gradovi, općine, županije itd. jednom riječju u Hrvatskoj imamo 5.697 tijela javnih vlasti. Sama ta brojka od 5.697 govori sama za sebe. U tim tijelima u ovom trenutku vjerojatno rade, ako imamo tu na umu i HRT, i HEP itd. najmanje 400 tisuća ljudi. Samo na proračunima bilo državnim bilo lokalnim ima nas 270 tisuća. Ovaj podatak govori da svaki 4.radnik radi ili u nadgradnji ili u komunalnim službama, jednom riječju da je vezan uz lokalnu samoupravu ili državnu upravu. Ispada s druge strane da svako tijelo u prosjeku dostavi negdje 3,7 odgovora u godinu dana. i zato se nadam da oni ne zapošljavanju profesionalce na mjestima službenika za informiranje. Znači imamo 21.078 zahtjeva, koliko je stiglo prošle godine, ako to podijelimo sa tih 5.697 to je negdje 3,7 odgovora tijekom jedne godine po jednome tijelu. Jasno negdje ima više, negdje ima manje tih odgovora. U 2014.godini ono što je apostrofirala isto gospođa Musa podnesena su 4 optužna prijedloga od kojih je jedan podnesen protiv Hrvatskog nogometnog saveza odgovorne osobe u udruzi, a tri protiv jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i odgovornih osoba u tim tijelima, jedna protiv grada Raba, dva optužna prijedloga prema nekim drugim općinama itd. Na strani 11 ovoga izvješća date su preporuke za poboljšanja stanja koje treba uzeti ili razmotriti s pažnjom. Govori se o Internet stranicama, tijela javne vlasti su obvezna provoditi savjetovanja s javnošću, između ostalog u pogledu ponude uporabe informiranja potrebno je educirati tijela javne vlasti, treba normalno rukovoditi se načelom otvorenosti podataka, tijela trebaju objaviti uvjete za ponovnu uporabu kao i troškove koje naplaćuju, također uspostava praktičkih aranžmana za otvorene podatke kao što su portali, treba ih biti što više itd. implementirano itd., itd. Sve to lijepo zvuči, ali što ako se kontrolira taj medijski prostor kao recimo u prostoru iz kojega ja dolazim. Neki koji su upravljali tim prostorima do '43.bili su početnici za ovu ekipu. Kao što ovih danas iz Sicilije valjda Kalabrije dolaze učiti kod nas kako pretvarati javno u privatno jer na drogi recimo možete zaraditi puta 10, 20 puta, ovi na nekretninama zarađuju puta 25, pa čak u slučaju mornarice, glede Akvaparka u Poreču puta 100. I sada bih ja zamolio kao što je to učinio i gospodin Vukšić, ali on je spominjao HRT poštovana poštovana gospođo ajde izborimo se zajedno da nekako saznam podatak koliko tih PR agencija radi u Istri, od Pule, preko županije ne znam Poreča, Rovinja do jednog malog Grožnjana. Da li ih radi 12, 13 ili čak možda i 15? Mi znamo da se za taj medijski prostor izdvaja negdje oko 15 milijuna kuna godišnje. 15 milijuna kuna godišnje. Reket ne viđen, navodno da će gospodin Pavić sada preuzeti Glas Istre i Novi list. Ma tko god dođe sigurno će biti bolje. Ja volim apostrofirati jedan detalj u ovom trenutku vjerojatno najslobodniji medij u Istri je Radio Pazin iza kojeg stoji Porečko-pulska biskupija. Dajte gospođo Musa, pokušajmo se izboriti samo za te podatke, da znamo koliko se to troši, koliko tih PR agencija radi, koliko su oni novaca izvukli u međuvremenu sa tih istarskih prostora. Tvrdim da je tu kriminal neusporedivo veći nego sa Fimi Mediom. Znamo tko je stajao iza Manjgure, a obnaša jednu od najvećih dužnosti u ovoj državi i razumljivo da se nikome ništa nije moglo ni dogoditi. Ma nikome ni ne želim da se dogodi ništa loše ali tražim da mediji svakome omoguće isti prostor i istu zastupljenost. Ono što bi vjerojatno trebalo učiniti ali to je jedno drugo političko pitanje, ukidati dio ovih tijela javnih vlasti. Ponavljam, u RH imamo 5.697 javnih vlasti. Rekoh da u tim javnim vlastima radi negdje oko 400 tisuća ljudi. Mi tu lokalnu samoupravu htjeli ili ne htjeli ali jednog dana ćemo je morati svesti na trećinu. Ja ću uvijek tvrditi i tvrdim da se Hrvatska najbrže razvijala kada je bila najviše decentralizirana do '90.-te i kada je bila najracionalnije teritorijalno ustrojena, kroz onih svojih 107 ili 110 ili 115 općina. Treba smanjiti ministarstva, treba smanjivati agencije, komunalna poduzeća spajati. U tih 5697 5697 javnih vlasti, imate 5697, nije bitno sada, premijera, predsjednicu načelnika, direktora, ministara, župana, gradonačelnika itd.. Pa onda imate 5697 tajnica, pa pretpostavljam 5690 šofera ili barem automobila, pa 5697 nekih savjetnika, pa 5697 trebalo bi biti i savjetnika za informiranje. Kada bi sustave spajali onda ja mislim da bi trenutno mogli recimo ušparati barem 5697 plaća. No što je problem? Problem o čemu ste i sami apostrofirali je ova činjenica da je prema zakonu postupilo svega 4078 tijela javne vlasti od 5697. Znači jedna trećina, njih nije dostavila nije dostavila ono što se od njih traži ili točnije 1536 nije dostavilo odgovor koji zakon od njih zahtjeva. Jednom riječju te ljude ili ne znam te institucije treba natjerati da poštuju zakon i da to učine. Ponavljam, 3,7 odgovora u prosjeku je po jednom tijelu. To nije mnogo, to je takoreći ništa, prema tome, treba možda i povećati kazne, treba uvesti ne samo prekršajnu nego možda i neku drugu odgovornost kako bi se stvarno te pojedince naučilo da poštuju zakon. **Bilić, Dubravko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo slušao sam pažljivo kolegu Kajina i iznosio je zapravo puno činjenica ali i malo nerazumijevanja oko ovoga zakona. Zapravo nama se danas predstavlja povjerenica za informiranje a ne povjerenica za upravljanje medijima. I ona naravno da nema nikakav utjecaj na to što će pojedini mediji i za koga i koliko objavljivati. Ali ono što je postavljeno kao teza a to je da ima evo gotovo 6000 tijela javne vlasti i da toliko postoji i službenika za informiranje i postavljeno je pitanje da li su ti ljudi nanovo zapošljavani kao službenici za informiranje. Ne, to su redoviti službenici gradova, dječjih vrtića, knjižnica koje ponekad imaju dva zaposlena, pučkih otvorenih učilišta i raznih drugih javnih ustanova koje jednostavno koriste jednu osobu iza povjerenika, i za službenika za zaštitu osobnih podataka i za službenika za zaštitu na radu i za sve one druge obveze koje su slijedom različitih zakona dužni ispunjavati. Tako da tu nije dolazilo posve sigurno novih zapošljavanja. A i pitanje je zapravo spomenuo sam koje su to sve ustanove, to su dakle evo i knjižnice koje imaju dva zaposlena ili tri zaposlena tako da se ne radi o ovim astronomskim brojkama koje ste vi govorili. I postavili ste jedno važno pitanje a tko osigurava transparentnost funkcioniranja gradske uprave. Upravo ovaj zakon, povjerenica ali prije svega građani, ovaj zakon je usmjeren na građane i na njihovo pravo da dođu do informacija iz proračuna, koliko se je potrošilo za medije, za vrtiće, za bilo koje druge namjene. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Dobro, svi mi znamo da nemamo 5697 profesionalnih povjerenika za informiranje. Međutim, želim isto tako odgovoriti na jedno drugo pitanje, vaše pitanje, da koje veze ima povjerenica sa medijima. E, ima. činjenice da ne jedanput sam komunicirao sa gospođom Musom glede dostave podataka o tome koliko se troši za PR agencije, odnosno medije na prostoru županije Istarske, ali odgovora do dana današnjeg nema. I onda si ja postavljam pitanje tko ih štiti i tko njih može uopće natjerati da se ispoštuje zakon. A ja vas uvjeravam da samo za te namjene se troši najmanje 15 milijuna kuna. Da između možda 10 i 15 PR agencija opslužuje lokalnu vlast. Da neki mediji recimo koje uređuje gospodin Borovečki provode takvu cenzuru kakvu ti prostori ne mogu ni zamisliti, vjerojatno od histra na ovamo, od početka pismenosti u Istri pa do današnjeg dana se takva cenzura nije provodila i to su neka pitanja koja mi moramo otvoriti. I ako o tome ne mogu govoriti ovdje ispred povjerenice, odnosno hrvatske javnosti a onda neću moći niti na prostoru iz kojeg dolazim, jer takve blokade, takve cenzure Hrvatska još nije doživjela. Toliko o Istri sloboda

Hvala vam Značaj povjerenika za informiranje nepovjerenstva kao što su neki prethodnici govorili moramo promatrati u kontekstu da je pravo na pristup informacijama važno sredstvo vladavine prava i dobar mogući alat borbe protiv korupcije. Prema našem zakonu povjerenik nadzire primjenu zakona ali vrši i inspekcijski nadzor, odnosno ovlašten je za vršenje inspekcijskog nadzora kojeg u prošloj godini nije bilo, nije moglo biti zbog kadrovskog neekipiranja ureda povjerenice. 2014. je prva godina za koju dobiva Sabor cjelovito izvješće o radu povjerenice i zbog toga sam bio u dvojbi da li se više koncentrirati na stanje u Hrvatskoj oko pristupa na informacije ili na samo izvješće, ali s obzirom da je gospođa radila ja bih rekao u poluregularnim uvjetima što se i financija tiče i kadrovske ekipiranosti, svoju ću raspravu usmjeriti na to da dam neke sugestije i savjete za sastav izvješća ubuduće. Prvo što bih želio reći da smatram da je i ovaj izvještaj, i mnoge koje smo do sad počeli dobivati preobimni. Naime bio je standard, praksa uobičajena da ti godišnji izvještaji ne prelaze 100-tinjak stranica. Sada je već mali izvještaj, kratki izvještaj ako je na 200 stranica, neki su prešli i 300 stranica tako da količina teksta koja se u izvještaju nudi ne mora nužno značiti i veću kvalitetu i zapravo bih rekao da je ovo i sažetak na početku izvještaja kruna izvještaja, a ostalo je po meni preobimni materijal pa savjetujem da ubuduće se ne robuje broju stranica i obimnosti izvještaja, ne samo vašega gospođo Musa nego to govorim u cjelini. Drugo što vam preporučam, da u cilju stvaranja autoriteta institucije u medijskom i javnom smislu na budete samozatajni. Dakle vi morate koristiti svoje pravo na javno djelovanje ne samo unutar institucija nego kroz javnost i to po meni zbog dva razloga. Prvo, Hrvatska ima javnu televiziju i javni radio kojima je osnovna funkcija da upravo takvim tijelima vlasti omogućuje javni utjecaj i javno djelovanje. I drugo, Hrvatska je u prošloj godini za pluralizam medija, elektronskih medija izdvojila 31 milijun kuna pomažući razvoj lokalnih medija. Tema pravo pristupa na informacije je minimalno zastupljena u tim pluralnim emisijama koje se financiraju, a prava pacijenata i potrošača uopće nisu zastupljena i u tom okviru financirana što je samo po sebi sramota. Dakle uloga javne televizije, javnog radija vam moraju biti na usluzi zbog građana i to je ono savjetodavno djelovanje, vaša uloga koja je zakonom propisana. Treće, primijetio sam da je glavni financijer aktivnosti izvan vašeg ureda zapravo bilo ne državni proračun nego britansko veleposlanstvo što samo po sebi je jedan šamar i Hrvatskom saboru koji nije osigurao dostatna sredstva u proračunu za vaše potrebe. I završno, u ovom dijelu preporuke koje ste na kraju izvještaja dali, moram vam reći da su nejasne ili da ne odgovaraju na suštinu pitanja tko, što, kako i kada. Proći ću njih kasnije pa ću vam pokazati zašto smatram da neke preporuke neće imati učinka nažalost. Tijela javne vlasti 5697 mnoge zbunjuje jer nisu čitali ni zakon ni izvještaj pa da samo velim da se ne radi o tijelima vlasti nego da pod pojmom tijela javne vlasti u smislu ovog zakona ulaze i dječji vrtići, vatrogasna društva, zaklade, udruge, škole, humanitarne organizacije i tu je ta brojka do koje smo došli 5697. To je impresivna brojka kako za nadzor, tako i za inspekcijski nadzor. Obaveza objave otvorenih podataka i dokumenata u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, recimo poput znanstvenih istraživanja koja naglašavate da je jako nužno putem internetskim stranicama. Podsjetilo me samo na jedan problem da nemamo definirano rok čuvanja rok čuvanja ili objava takvih dokumenata pa se postavlja pitanje, naročito kad su znanstvena istraživanja u pitanju jer smo arhivu pretvorili isključivo u elektronski oblik i koliko dugo neki dokumenti moraju biti objavljeni na internetskim stranicama da bi zadovoljili kriterije javnosti i javnog pristupa. Nisam našao zakonsko određenje koje bi to na adekvatan način reguliralo. 4058 tijela javne vlasti dostavili su izvješće, što znači da 1636 nije dostavilo. I ono što nisam našao niti na vašim web stranicama niti u izvješću, a nama je nužno, reći ću zašto, tko su ti koji nisu dostavili izvještaje. Naime, lociranje problema bez obzira o čemu se radi imenom i prezimenom je jedan od preduvjeta da bi mi u Saboru znali locirati kritiku, ali i javno objava tih podataka je svojevrsna kritika, upozorenje, preventivno i edukativno djelovanje s vaše strane. Zato uvijek morate u izvještajima davati presjek, pregled onih koji zakon nisu poštivali po bilo kojoj osnovi, imenom i prezimenom. Bolje je to nego 2013., ali daleko ispod razine da bi bilo zadovoljavajuće, konstatirali ste u svojem izvještaju. Vidite, ako želimo doći do zadovoljavajućeg onda moramo znati tko su oni. Upozoravate da ti izvještaji nisu zadovoljili i po kvaliteti. Nisam vidio da ste objasnili što u kvalitativnom smislu u tim izvještajima nije dobro. Dakle na to stavljajte …, možda nešto i u zakonskom okviru nije dobro, možda nešto možemo poboljšati da pomognemo u sastavljanju tih izvještaja, dakle što u tom kvalitativnom smislu nije dobro. 21863 zahtjeva za pristup informacijama, od toga 19299 usvojenih, 501 djelomično ili 19810 što je 90,6% riješeno. Vaša ocjena fali, je l' to zadovoljavajuće u odnosu na vrijeme kad je zakon donijet ili još uvijek ispod kategorije ocjene zadovoljavajuće. Te kvalitativne ocjene vi nama morate davati jer ste vi stručniji od nas da mi možemo to prepoznavati. Tko najčešće odbija ispunjavanje zahtjeva? Oni s 9,4%. Dakle koja su to tijela javne vlasti koja najčešće odbiju, koji su ponavljači, recidivisti? Vidjeli smo iz izvješća razloge zašto nisu odgovarali na zahtjeve, ali nisam pronašao tko su oni. Simpatični mi je podatak da su tijela javne vlasti dostavu informacija naplatile 32038 kn. odnosu na broj zahtjeva ispada da je jedan zahtjev u prosjeku plaćan kunu i 60 lipa. Dobro, u prosjeku ispada tako. Možda netko nije naplatio ništa, netko više. Ali u prosjeku je kuna i 60 lipa cijena po informaciji. 658 žalbi u četrnaestoj i 149 prenijetih iz ranije godine. 387 zbog šutnje uprave. Tko su te uprave koje šute? Morate ih imenovati ako želite da vam budem od koristi, pomoći nakon usvajanja tog. To se zove uvijek lociranje kršitelja propisa. I to može bit dodatak izvještaju. Znam da ih je puno, ali bez lociranja nećemo napraviti ni vi ni mi sljedeće pomake. 45 presuda i rješenja, 39 sud potvrdio vašu odluku, 4 ste naknadno postupili po žalbi pa je došlo do do tzv. šutnje i dva odbačaja. Opet kvalitativna ocjena zadovoljavajuće, odlično, dobro, prosječno. To su nama bitne informacije koje od vas očekujemo. Izdvajam i 114 žalbi udruga koje su podnijele od čega 28 na temu zaštite okoliša i tu je bilo 19 šutnja uprave. Zamislite, baš na temu zaštite okoliša, Fond za zaštitu okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo gospodarstva, HEP i Hrvatske vode najčešće se oglušuju na zahtjeve za dostavu informacija. Tijela sa prepuno profesionalaca, tijela središnje državne vlasti, javnih ustanova, a bavit ćemo se DVD-om i dječjim vrtićem što nema Internet stranicu. Nekad pretjerujemo u nekim stvarima. Rekao sam da inspekcijskog nadzora nije bilo, jer naprosto taj dio posla niste mogli izvršiti i nadam se da je to, ovo posljednja godina da će takva konstatacija u izvještaju biti. Promocija prava na pristup informacijama koje ste imali konferencijama, tribinama, radionicama, okruglim stolovima, danima otvorenih vrata je tzv. institucionalni okvir. Morate doći do naroda, do građana. To bez medija ne možete i zato vam ponavljam i javna Hrvatska radiotelevizija preko 30 milijuna kuna godišnje za pluralnost lokalnih medija moraju biti jače, morate zahtijevati, tražiti i biti uporni. A što se vaših preporuka jedanaest ih je tiče na kraju zašto sam rekao da ne odgovaraju na onu osnovu tko, što, kada i kako. Prva. Tijela vlasti trebaju imati Internet stranice. To ne trebate preporukama pisati, to se podrazumijeva. Ali kad ste već to spomenuli, Agencija za ugljikovodike ima Internet stranice, Hrvatska akreditacijska agencija ima Internet stranice, Centar za praćenje i poslovanje energetskog sektora ima Internet stranice ali na njoj nema objavljene članove uprave i Nadzornog odbora. E šta sad. Imati Internet stranice bez tih podataka je izigravanje zakona. Druga vaša preporuka. Tijela javne vlasti su obvezna provoditi savjetovanje sa javnošću. To ne trebate preporučati, nego reći koja tijela nisu to provodila ako me razumijete. Treća vaša preporuka. S obzirom na članak 2. Zakona potrebno je osigurati da tijela javne vlasti informiraju javnost o svom radu. To nije preporuke, nego nadzora i kontrole. Sedma po redu. Sva tijela javne vlasti trebaju imenovati odlukom službenika za informiranje. To nije stvar preporuke, nego provedbe zakona. I da skratim, deseta. U pogledu jačanja kapaciteta Ureda povjerenice za informiranje preporuča se u idućem razdoblju osigurati adekvatna proračunska sredstva. To je nešto konkretno, ali ne preporuča se. Vi ovo od Sabora morate zahtijevati ako me razumijete. Dakle, to jeste konkretno. Vi od Sabora tražite osiguranje adekvatnih proračunskih sredstava i usvajanje ovog izvještaja Sabor mora usvojiti vaš zahtjev, ne preporuku. O tome se razlikujemo kad gledamo na stvar. I od tih 11 još druga koja je jasna, ostvariva upućujete na nužnost izmjenu Zakona o medijima u članku 6. gdje bi se novinarima olakšao pristup informacijama. Usvajanjem ovog izvješća Sabor na sebe mora preuzeti dvije, jednu ili dvije ili jednu ili drugu obavezu da će izmjenu tog zakona napraviti sam ili pozvati Vladu da predloži izmjenu tog zakona. I kada tako preporuke na kraju koncipirate onda možemo dopunskim zaključcima vam pomagati da izvršavate svoje zakonom propisane obaveze. Ovo preporuke o potrebi poštivanja zakona možemo samo konstatirati da se ne poštuje i te preporuke u buduće bih vam predlagao da izbjegavate. Vjerujem da onih 30 i nešto milijuna u idućoj i ovoj godini će više bit namijenjeno upravo vašoj javnoj ulozi i da ste shvatili zašto velim da javno morate biti daleko uporniji, jači, boriti se za medijski prostor i to je najbolje preventiva. Zahvaljujem. Imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovana Sunčana Glavak, izvolite. vi ste povjerenici rekli da mora ustrojiti na neki način autoritet institucije. Međutim, za autoritete institucije važan je preduvjet neovisnost, neovisnost, a ona je na žalost u ovom slučaju uvjetovana financijskom neovisnošću. Dakle, jedan od razloga što Ured povjerenice nije mogao normalno raditi sa punim kapacitetima jest izostanak ili uskraćivanje potrebnih sredstava Pa tako ni Ured povjerenice ne bi imao web stranicu da nije bilo donacije Britanskog veleposlanstva. Zbog istog razloga jer u državnom proračunu nisu bila osigurana sredstva povjerenica nije mogla ustrojiti ured na način kako je to predviđeno, nije mogla ni aplicirati za sredstva iz europskih fondova. Dakle sve to vezano je jedno uz drugo. Ono o čemu ste govorili da mora biti proaktivno u medijima ili više biti prisutna u medijima isti ti mediji jednako tako žalili su se na tijela javne vlasti toj istoj povjerenici i davali vrlo loše ocjene jer novinari kada postupaju po Zakonu o pravu na pristup informacijama jednako tako izražavaju nezadovoljstvo čekanjem, neodgovaranjem tijela javne vlasti a da ne kažem da ta ista tijela javne vlasti čak ni nama kao saborskim zastupnicima koji ne propitujemo pitanja po tom zakonu već sukladno našem Poslovniku u kojem bi nam u roku od 30 dana Vlada, ministarstva i svi oni kojima upućujemo pitanja trebali odgovoriti oni to ignoriraju i ponekad čekamo i do 300 dana.

sugerirao sam povjerenici da u izvještaju i preporukama više ne piše da preporuča da joj treba više novaca nego da zahtjeva više novaca i nadam se da to sad svi razumijemo. A što se medija tiče djelomično ste u pravu, ali ja bih sad mogao postaviti pitanje ti isti mediji koliko su emisija posvetili ovoj temi i u goste pozvali povjerenicu? Koliko je medija njoj ponudilo intervjue i tematske prikaze problema? Zašto ti mediji koji imaju probleme u dostupu za informacijama povjerenicu ne koriste upravo na taj način da javno promoviraju zakon, obavezna tijela javnih vlasti i ulogu povjerenice. Tako da ponekad, nemojte se ljutiti vi ste novinarka ali to moram reći,

Hvala